Sljedeća točka budući da Vlada nije dala svoje mišljenje se pomiče za dalje. Idemo na - Prijedlog zakona o popisima birača – Predlagatelj

i lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je dostavila mišljenje i to će biti točka s kojom ćemo zaključiti ovu sjednicu danas osim u 15 sati glasovanje. Predstavnik predlagatelja, poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. (HNS)** Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Ovo nije novost. Ovaj prijedlog zakona upućujemo u proceduru po drugi puta. Prvi puta je svečano odbijen sa obrazloženjem da da će Vlada zapravo sustavno obraditi to pitanje, da je to naravno važno pitanje jer je to početak svih izbornih zakona, ali da će Vlada to sustavno obraditi pa da će doći u proceduru. U međuvremenu se zabavljamo sa razno-raznim zakonima koji govore o izborima lokalnih čelnika, predstavnika u tijelima lokalne (regionalne) samouprave i tome sl., a Vlada o ovom nije napravila što je rekla da će napraviti pa smo mi poslali zakon još jednom u proceduru, možda smo danas nešto smireniji, pametniji i možda stvari napravimo na novi način. Naime o čemu se radi. Da bi se moglo na bilo kakav sistematični način razgovarati o načinima, metodama i filozofijama izbornih zakona u državi potrebno je prije svega odrediti koji je točno, jasno i decidirano taj koji bira. Da znamo na koga se tu računa, koliko tu ljudi ima, da nemamo na ponekim mjestima, a to je danas situacija više birača nego građana, da nam se ne pojavljuju ljudi na popisu dijaspore birači pa onda na popisu oni koji su unutra, pa da li je to prevara, nije prevara. Stvar je srazmjerno u današnje elektroničko doba srazmjerno jednostavna za urediti i mi mehanizam toga predlažemo. Nismo sami koji mislimo da je to ključ poštenih izbornih zakona. Slično mišljenje čuo sam i u OESS-u, a i druga međunarodna tijela su nam natuknula da problem popisa birača bismo trebali riješiti prije nego što krenemo u stvarno otvorene i demokratske izbore. Što zakon nudi? Nudi prije svega permanentno i ažurno automatsko, dakle računalno ažuriranje i popunjavanje popisa birača s tim da se zadužuju državna tijela kao što su matični uredi, policije i tome sl. koji na neki način dobivaju podatke o ljudima kad su navršili 18 godina, kad su umrli, kad su se odselili, kad su došli u državljanstvo i tome sl. dakle da ta tijela preuzmu obvezu da središnje državno tijelo koje bi kontroliralo popise birača informiraju o toj činjenici opet elektronskim putem prije svega naravno i papirom, ali elektronskim putem prije svega tako da bi ta baza podataka koju sačinjavaju svi birači u Republici Hrvatskoj bila uvijek ažurna i uvijek kompletna. Drugo što želimo postići jeste učinkovito kontroliranje popisa birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i to tako da ih uspoređujemo sa popisom birača koji imaju prebivalište prebivalište u Republici Hrvatskoj. Ako su elektronskom obliku oba dva popisa te se dvije baze podataka preklope, vidi se gdje su se podaci udvostručili i onda se taj birač sa jednog od tih popisa naravno briše. Time bi se onemogućilo zloporabe biračkog prava kroz dvostruko glasovanje što se naravno događalo, čega smo bili svjedoci u gotovo svim prethodnim izborima izborima i omogućilo bi se jasno i nedvosmisleno utvrđivanje statusa građana koji imaju biračko pravo, gdje ga imaju i na koji način ga ostvaruju. Još jedna stvar koju, oko koje puno pričamo po kuloarima, a u javnosti malo jeste uvid u popis birača. Čovjek ima pravo doći stvarno komisiji komisiji biračkoj kako li se već zove u jedinici lokalne samouprave i zatražiti uvid za sebe, da li sam ja unutra i da li sam propisno upisan. Oni koji izlaze na izbore političke stranke, nezavisne liste i tome slično nemaju naći za pravo ako nisu na vlasti već doći do tog popisa, odnosno to je gotovo nemoguće ako ne i u potpunosti nemoguće. Predlažemo da taj podatak na isti način u elektronskom i pisanom obliku bude javan, dakle popis birača za određenu jedinicu lokalne samouprave ili za čitavu državu, ovisi što se, o čem se radi. Dakle da taj podatak bude javan i da ga mogu dobiti oni koji se na izborima natječu, radi bolje organizacije izbora, radi bolje predizborne kampanje, radi hiljadu i jednog razloga kojeg i sami dobro znate. Na taj način bi se pak postigo veći stupanj transparentnosti i onemogućile manipulacije kad jedan ima taj popis a drugi ga nemaju. Tehnika upisa u popise birača u detalje je razrađena u ovom prijedlogu, ne bih vas s tim zamarao. Dobar dio rješenja smo preuzeli iz dosadašnjih zakona, ona koja dobra dobra su. Naravno osuvremenili smo ih uvođenjem obveze elektronske obveze podataka i na tom planu i obveze umrežavanja tih podataka. Ono što još smatramo važnim jeste da predlažemo uvođenje kaznenih odredbi za sve koji su uključeni u postupak, od građana koji se dvostruko prijavi pa se nađe na popisu birača za dijasporu i na popisu birača prijavljenih ovdje, pa sve do službenika u organu državne uprave koji ne obavlja svoj posao i činjenicu činjenicu o biraču, promjeni statusa, smrti, navršavanju 18 godina ili bilo koje druge promjene, ministarstvu se ne dostavi tamo gdje treba, tj. u središnje državno tijelo nadležno za ove za ove poslove. Mislimo da je ovo osnova i da je sad trenutak prije nego što počnemo razgovarati o izbornim zakonima, o tom hoće li se modeli mijenjati na ovaj i onaj način, prije nego što na redu dođu i lokalni izbori da riješimo ovo temeljno pitanje. Kad to riješimo onda možemo dalje razmišljati o modelu koji može biti ovakav, onakav. Ako se jednako primjenjuje za sve onda je jednako pošten za sve, ako imamo poštenu osnovicu, a ovo je poštena osnovica. Hvala. Hvala. Izvjestitelj odbora, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, predstavnik Vlade, državni tajnik središnjeg ureda **Palarić, Antun** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Točno je da je Zakon o popisima birača i da su uredni popisi birača jedan od temelja za pravedno, poštenu provedbu izbora u Republici Hrvatskoj. Moram odgovorno reći, s obzirom da je Središnji državni ured za upravu krovno tijelo za popise birača, iako se popisi birala vode po uredima državne uprave u županijama i gradskim uredima Grada Zagreba da u hrvatskom popisu birača nema dvostrukih upisa, nema. Imamo kompjutersku tehnologiju i nema dvostrukih jedinstvenih matičnih brojeva. Mi ih vodimo po jedinstvenim matičnim brojevima i sama tehnologija to ne dopušta. Dakle nikakve priče o nekakvim dvostrukim upisima u inozemstvu ili u Hrvatskoj nisu temeljene na činjenicama. Drugo, nije istina da se radi o popisu koji je nedostupan. On je dostupan svakome i to preko web stranice koja ima, koristi svoj jedinstveni matični broj, a na dan izbora, odnosno mjesec dana prije izbora ili onog trenutka kada budu određena biračka mjesta putem SMS poruka može se provjeriti svatko da li je upisan, gdje je upisan i gdje mu je određeno biračko mjesto. Dakle, pružamo izvanredan servis hrvatskim biračima. O tome da država ili Vlada nešto skriva s tim popisima birača nema ni riječi. Do sada su sve političke opcije bile na vlasti, osim HSP-a i svi su imali pravo što se tiče središnje državne vlasti, podatke koje država koristi imati. A svima je poznato tko se tom materijom bavi da prije izbora popisi birača moraju biti zaključeni i od općinskih komisija koje biraju općinska, predstavnička tijela, dakle od ljudi koji tamo sjede. Diljem Hrvatske postoje različite političke opcije na vlasti, različiti ljudi su u komisijama i mi u Središnjem državnom uredu nikada nismo doveli u pitanje ovjeru. Zar da ja pitam sada tko ovjerava to u Zagrebu, u Rijeci ili bilo gdje okolo? Ne, pa vjerujemo, pa mislim. … /Govornik se ne razumije./ … popisi birača stručne službe po zakonu. Po zakonu se ovjerava, provjerava da li je po zakonu vođeno i sve to je u redu. Naravno bilo je i na proteklim izborima zloupotreba činjenice da se u popisima birača izvan zemlje, ne govorim o Hrvatskoj da se to bilo gdje u Hrvatskoj dogodilo na bilo kojem od nekoliko tisuća biračkih mjesta budite uvjereni da bi o tome pisalo u svim novinama. To se dogodilo izvan Republike Hrvatske, da je netko tko je umro bio zaokružen kao da je glasao. Nije glasao mrtvac, nego je bilo zloupotrebe ovlaštenja na biračkom mjestu i ja sam u više navrata naglasio da tražim odgovornost onih koji su to učinili. Ali iz te činjenice možemo izvesti zaključak da na području Republike Hrvatske nije bilo nikakve, ni jedne nepravilnosti. A to ne znači da mi ne trebamo riješiti popise birača. Točno je da ima u pojedinim sredinama više birača nego stanovnika. Mi smo u nekoliko navrata govorili zašto je do toga došlo. Neću sad to ponavljati, ali postoji određenih kategorija hrvatskih državljana kojima je prijavljeno prebivalište u određenom kraju, nisu zatečeni kod popisa stanovništva, ali mi ih samo zbog toga ne možemo brisati iz popisa birača dok god su oni hrvatski državljani i dok imaju prijavljeno prebivalište tamo gdje je. je najavila, premijer je to javno rekao i na Okruglom stolu koji je prije mjesec dana kad se govorilo o financiranju političkih stranaka da će sljedeći Okrugli stol kojeg će organizirati Središnji državni ured sa OESS-om biti na temu popisa birača. Mi smo izradili novi zakon, on je već dan tijelima državne vlasti na mišljenje i za manje od mjesec dana bit će sazvana konferencija, okrugli stol na kojem ćete svi biti pozvani i koji će i to pitanje urediti na najdemokratskiji način. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, poštovani predstavniče državnog ureda. Nije točno da ste vi tražili odgovornost za zloupotrebu biračkog prava. Da ste to tražili vi bi nas obavijestili kakve su posljedice jer ste sami ovdje rekli da je, da ste vi krovno državno tijelo odgovorno za popis birača. I to je jedino točno. Vi ste krovno državno tijelo odgovorno za popis birača gdje god se taj popis radi jer se radi o državnim izborima. Da li se radi u Kanadi, Bosni i Hercegovini, Mađarskoj vi ste odgovorni za taj popis birača. I poštovani zastupnik Marin Jurjević, sljedeći ispravak. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala. Pa nije točan navod gospodina državnog tajnika da u Hrvatskoj nije bilo ni jedne nepravilnosti. Nije bilo, evo u Splitu ste imali slučajeva dođe čovjek u 7, 19 manje 10 ili 10 do 19 glasati i bude zaokružen već. Tih je slučajeva bilo zaista, mislim i ne može se kazati da nije bilo nepravilnosti. Bilo ih je. Bilo ih je i to vi dobro znate. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-a poštovani zastupnik Dragutin Lesar, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege na temelju uvodnog obrazlaganja odnosno očitovanja Vlade koje je danas u ime Vlade gospodin Palarić iznio ali i temeljem pisanog mišljenja Vlade o ovom Prijedlogu zakona proizlazi da Zakon o popisu birača koji je donijet 1992. ne treba mijenjati. Niti pa donašati novi. To baš nisam siguran. Istovjetni tekst našeg Prijedloga zakona odbijen je velikom većinom 1. travnja 2005. Ja sam se tad našalio pa sam rekao da se vjerojatno radi o prvotravanjskoj šali. Da iz šale odbijamo taj Prijedlog zakona, ali uz podsjećanje da je tada Sabor obavio raspravu i glasovanje a da nije imao mišljenje Vlade. Naime tada se Vlada nije očitovala i nije dala mišljenje o tom Prijedlogu zakona i svejedno smo obavili raspravu i glasali. Što Vlada 1. rujna ove godine o ovom Zakonu misli? Vlada misli da je Sabor 1. travnja 2005. raspravljao naš Prijedlog zakona i odbacio i da je ovaj tekst identičan onome. Točka. Da li postoji jedan jedini razlog u sadržajnom smislu zbog čega Sabor ovaj Zakon ne da ga usvoji nego da ga pusti u drugo čitanje? Da li postoji jedan razlog? Da li postoji po sadržaju predloženog teksta? Da li postoje argumenti zašto nakon 1992. godine kada smo taj Zakon donašali u Saboru ne bi trebalo ili izmjenama i dopunama ili novim, a ja uvijek zagovaram nove zakone jer teško je izmjenama i dopunama mijenjati onaj zakon iz 1992. jer se od tada do danas u Hrvatskoj puno toga promijenilo, a naročito i zbog uvođenja informatičke opreme, stvaranja jednog zajedničkog sustava koji omogućava provedbu ovakvih odredbi koje mi ovdje predlažemo. Uostalom koliko puta nam je već, nama, Hrvatskoj bilo rečeno da i taj zakon mora pretrpiti određene promjene. koliki je broj gradova i općina u Hrvatskoj u čijim popisima birača je upisano više ljudi, više birača nego što imaju stanovnika? Ima stanoviti broj. Gospodin Palarić je rekao: «Ima stanoviti broj.» Koliko ih je? Koliko je to birača u više upisano u birački popis no što te općine i gradovi imaju stanovnika? Zašto je do toga došlo i kako ćemo to izmijeniti? Zašto ponovno ovaj Prijedlog zakona dajemo u proceduru? Zašto sada? Zašto ponovno? Ja vas želim podsjetiti da krajem 2007. idu parlamentarni izbori. Stalno branimo načelo, pristup da sve što se tiče izbora moramo u Parlamentu usvajati barem godinu dana prije provođenja izbora kako bi svim sudionicima izbora, i oni koji izlaze na izbore kao kandidati i birači znali pravila igre. Godinu dana ranije. Ne postoji nikakva odredba da to mora tako biti kod ovog zakona. Ali ako smo odgovorni prema biračima i građanima onda ćemo im sva pravila igre, sve promjene i novine koje uvodimo za izborni sustav dati godinu dana ranije od tih izbora. Početkom 2009. su predsjednički izbori. U svibnju 2009. lokalni izbori gdje će građani birati i predstavnička tijela, nadam se i općinske načelnike, gradonačelnike i župane neposredno. Određeni prijedlozi iz ovog Zakona zahtijevaju i drugačiji pristup sustavu i doradu sustava. Pa Uredu državne uprave, uredima državne uprave u županijama i veleposlanstvima, diplomatsko-konzularnim predstavništvima Hrvatske u inozemstvu moramo dati dovoljno vremena da se pripreme tehnički, financijski i kadrovski da ga mogu provoditi već krajem iduće godine. Moramo ga usvojiti u ovoj godini i zbog toga da vidimo da li u Državnom proračunu za iduću godinu treba osigurati nešto sredstava da se ovaj moderni sustav vođenja biračkih popisa isfinancira iz Državnog proračuna. To su razlozi zašto upravo u ovom trenutku ponavljamo naš prijedlog ne tvrdeći da je najgenijalniji. Najbolji ili jedini mogu. Ali želimo da Parlament raspravlja o toj temi jer ćemo raspravljati i glasovati u izbornim zakonima za lokalnu samoupravu. Zašto čekati da uoči samih izbora radimo promjene i kasnije konstatiramo da zbog kasnog donošenja zakona nismo mogli ga do kraja provesti. Drugi je razlog i sljedeći: izbornu proceduru, kvalitetne izbore ne jamče samo izborni zakoni. U načinu ostvarivanja biračkog prava, omogućavanju i ostvarivanju biračkog prava, u omogućavanju dobrog nadzora da li se biračko pravo koristi sukladno zakonu ovisi i o Zakonu o prebivalištu odnosno boravištu, uvjetima i načinima stjecanja prebivališta i boravišta a s time proizlazi i biračko pravo i upis u birački popis. I Zakon o državljanstvu i Zakon o popisu birača i Zakon o državnom izbornom povjerenstvu. Samo da vas podsjetim, zakon smo donijeli, natječaje imali i nikako da izaberemo Državno izborno povjerenstvo. Već nekoliko mjeseci čekamo izbor Državnog izbornog povjerenstva. I onda na kraju dolazi Zakon o izboru Predsjednika Republike, Sabora, predstavnička tijela lokalne i čelnika lokalne samouprave. Radi se o setu zakona koji moraju biti gotovi barem godinu dana prije izbora. A nas čeka i dorada Zakona o prebivalištu i boravištu. Nadam se da Vlada nije odustala od onih promjena koje su bile u Parlamentu, a nisu usvojena nažalost, pa se više nikad nije pojavio taj isti prijedlog, a obrazloženja Vlade zašto predlaže promjenu tog zakona zaista stoje i činilo mi se u tom trenutku da smo postigli dogovor da ga usvojimo, nije se više vratio, a razlozi problema koji smo i na prošlim izborima, bila je upravo dio njih, ne svih nego dio njih koji izlazi upravo iz Zakona o prebivalištu. Mi smo u zakonu postavili sedam ciljeva. Prvo, da sređivanje biračkih popisa je stalno i automatski gdje god se to može. Drugo, učinkovita kontrola popisa birača posebice onih koji nemaju prebivališta, dolazimo do Zakona o prebivalištu, na teritoriju Republike Hrvatske. Treće, onemogućavanja zlouporabe biračkog prava. Četvrto, omogućavanje jasnog i nedvosmislenog utvrđivanja statusa građana koji imaju biračko pravo. Peto, pravo na uvid u popis birača i što se državni tajnik nije očitovao, pravo na dobivanje popisa birača, sudionika izbora. U svim državama u Europskoj uniji svaki sudionik izbora bilo da se radi o nezavisnom kandidatu, nezavisnoj listi i stranci, ima pravo dobiti ne na uvid, nego dobiti popis birača za ono područje za koje se vrše izbori. I u čemu je problem da popis birača kandidat za predsjednika države ne bi mogao dobiti. Ili stranka. Ili nezavisni kandidat. Pa on je u funkciji nadzora kontrole i on ima to na to pravo. To je jedna novost koju predlažemo. Ne vjerujem da je to jedini razlog zašto Vlada misli da ovo ne treba zakon usvojiti. Ili pak se radi o tako tajnom dokumentu da zaista nitko na njega nema pravo i da upravo posjedovanjem popisa birača bi ugrozili demokratsku proceduru izbora. Postizanje većeg stupnja transparentnosti izbora i onemogućavanje manipulacija i unošenje višeg stupnja discipline u sve postupke svih sudionika izbora, u sve postupke svih sudionika izbora jer svoje obaveze, disciplinu i odgovornost imaju s jedne strane i oni koji sudjeluju na izborima kao kandidati i birači i tijela za provođenje izbora. Odgovornost sviju mora biti, predvidiva, propisana, uz sankcioniranje kršenja tih pravila. Prije ili kasnije morat ćemo modificirati ovaj zakon. Samo vas želim podsjetiti u kojem trenutku i vremenu. Izbori će biti krajem iduće godine, redovni, ili ćemo u ljetu raditi cijelo ljeto da se kompletni set izbornog zakonodavstva i praktičnih zakona modificiramo da bi bili spremni za te izbore. A podsjećam vas, da i u ovom dijelu zakonodavstva, u prilagodbi s europskim što nisu moje riječi nego to je upravo u trenutku odnosno fazi screeninga bilo rečeno da taj dio moramo doraditi. Slušao sam gospodina Palarića nedavno kada je rekao da Središnji ured državne uprave planira u dogledno vrijeme i na ovu temu zakona organizirati javne rasprave. Zakon o popisu birača. I da će ona biti i predmet rasprave i sa zajednicom županija, savezom općina i gradova. Ako je tome tako, nije li upravo i dobro, nije li i korisno za Hrvatsku da i ovaj prijedlog zakona nakon prvog čitanja bude predmet rasprave i da ljudi koji sudjeluju u tim raspravama imaju različite pristupe, različite prijedloge da bi na kraju došli do zajedničkog rješenja i da ovakvi važni zakoni budu donijeti općim dogovorom u samom Parlamentu. Svake izbore u Hrvatskoj, ali svake, i na svim nivoima pa čak i ove lokalne i izvanredne prate repovi sumnji. Jer uvijek ima slučajeva gdje je dokazivo i dokazano dvostruko glasovanje, izostavljanje s popisa birača, upisivanje ili neupisivanje i uvijek se ostavlja zrnce sumnje u regularnost izbora koji ne moraju bitnije utjecati na krajnji ishod izbora. A što mislite, a svi se slažete da je odaziv birača u Hrvatskoj premali i da smo mi jedni od odgovornih da to ne bude tako, da li svako to zrnce sumnje nakon svih izbora ne utječe na to da sve manje birača u Hrvatskoj izlazi na izbore ili da to nije jedan od razloga zašto ljudi ostaju doma umjesto da izlaze na izbore. Pa ako je tome tako, nemojmo dozvoliti da nakon svakih izbora imamo temu kada mrtvaci marširaju. I uvijek nam se dešava da mrtvaci marširaju na izborna i biračka mjesta i uvijek se tom temom bavimo nekoliko tjedana poslije izbora. Jedan od zakona koji našoj ovlasti, kojega na vrijeme nudimo i dajemo je i ovaj. Ja želim vjerovati da bez obzira na to što prvi put Vlada nije dala mišljenje, a sada nema sadržajnih prigovora, pogledajte mišljenje Vlade, nijednog prigovora na sadržaj zakona nema. Nijedan. Nećete pogriješiti ako prihvatite prijedlog i pustite ga u drugo čitanje. Vlada nije protiv sadržaja. Hvala.

demokratskog saveza osvrnem na dakle Prijedlog zakona o potpisima birača. Mi ćemo podržati dakle ovaj zakon kao što smo i podržali kad je on bio i prvi puta upućen u saborsku proceduru. Također smo mišljenja da je on itekako potreban Hrvatskoj, da je nakon Zakona o državnom izbornom povjerenstvu dakle zakon koji je donesen ovdje u Saboru, ali nažalost to izborno povjerenstvo državno dakle stalno ne još danas ne funkcionira, ovaj zakon jedan od ključnih koji bi trebao osigurati dakle da se svi budući izbori ovdje u Republici Hrvatskoj odvijaju u što poštenijim ali i u što transparentnijim dakle uvjetima i okolnostima. Mislim da je to itekako bitno jer ono što građani prvenstveno žele između ostalog dakle kad izlaze na izbore da budu sigurni da će glas kojega oni nekome daju završiti na pravom mjestu, tj. da neće biti nikakvih manipulacija glasovima, njihovim glasovima, a pogotovo glasovima onim viškom kojim se ponekad pojavljuju u tom izbornom procesu. Isto tako slažemo se da treba čim prije riješiti, tj. regulirati institute prebivališta i boravišta u Republici Hrvatskoj kako bi se i tu isto raščistile određene nedoumice. Izbori su dakle pred nama i mislimo da je sada krajnji rok, krajnji čas da se riješi ovim Zakonom dakle sve ono što nam govori o popisima birača. A što to znači? Dakle, popisi birača moraju biti ažurirani, moraju biti točno, moraju biti dostupni za provjeru kvalificiranim biračima i izbornim natjecateljima uz legitiman razlog za pristupom. Potrebno je uvesti proceduru kako bi se osigurao odgovarajući upis birača koji je ispušten iz popisa, čiji podaci su neispravno unijeti ili koji je napunio zakonsku dob za upis nakon …/Govornik Isto tako moraju se uvesti postupci radi prigovora na postojanje i poziva za brisanjem upisa popisima birača osoba koje su umrle, maloljetne su ili drukčije nemaju biračko pravo. Dakle, ovo sam citirao mišljenje određenih stručnih krugova s kojima se ja slažem i za koje mislim dakle da će ovaj predloženi Zakon ostvariti cilj koji bi si zadali. Ovakvo postojeće stanje kakvo je sada izaziva dosta problema, otvaraju se mnoga otvorena pitanja na kojima si još dakle nismo dali odgovor. Jedno od tih pitanja je zapravo koliko državljana Republike Hrvatske ima pravo glasa? Naime, prema podacima Državnog izbornog povjerenstva pravo glasa u Republici Hrvatskoj ima 4 milijuna 403 tisuće osobe, od toga je 400 tisuća u inozemstvu i nešto više od 4 milijona u Hrvatskoj. No, prema Državnom zavodu za statistiku u Hrvatskoj živi ukupno 4 milijona 437 tisuća stanovnika, od kojih je 990 tisuća mlađih od 18 godina. Prema tom Državnom zavodu za statistiku pravo glasa u Hrvatskoj ima 3 milijona 447 tisuća osobe ili 556 tisuća manje u odnosu na podatke Izbornog povjerenstva. Dakle, ove podatke treba uskladiti jer postoji mogućnost dakle da se ovom razlikom manipulira. Što to znači u praksi? Ovdje je već bilo spomenuto da ima mjesta dakle u kojima je broj birača veći od broja stanovnika mjesta, tako evo mogu tu navesti i primjer Imotskoga gdje po posljednjem popisu pučanstva iz 2001. godine na cijelom području Imotske krajine bilo 33 tisuće 313 stanovnika. Te iste godine, dakle 2001. u biračke popise evidentirana su 28 tisuća 683 birača. Ove pak izborne godine misli se na 2005. godinu, dakle to su podaci za one predsjedničke izbore. Dakle, 2005. godine u tim istim popisima birača bilo je evidentirano 31 tisuću 108 birača što znači da se u samo u tri godine broj biračkih sposobnih građana povećao za 2 Sličan primjer je i u Vrgorcu. Naime, Vrgorac sa svojih 7 tisuća 228 stanovnika ima 6 tisuća 846 birača, pa jednostavna računica pokazuje da je mlađih od 18 godina svega 382. Mislimo dakle da se tu mora itekako puno napraviti jer takav nesrazmjer pobuđuje sumnju da su birački popisi zastarjeli, neažurirani pa time i poligon za manipulacije s glasačkim listićima, primjerice korištenje glasa umrlih, odseljenih i na ažuriranost, tj. na neažuriranost popisa. Građani su te iste 2005. godine imali velike primjedbe gdje smo svjedočili problemima s popisima birača i zaprimili brojne dojave. Dio građana i dalje nije u popisu birača, dio nije bio ni u dodatku popisu iako su traženu potvrdu predali na vrijeme, a dio je preminulih osoba još uvijek bio u popisima birača. Na žalost neke su i te pokojne osobe iskoristile dakle da dobiju koji glas više na izborima, mislim da to na najnedostojniji način da se na takav način radi i zbog toga bi bilo dobro da se i ovim Zakonom dakle to u potpunosti onemogući. Poznat mi je slučaj GONG-a. Naime GONG je slučajnim odabirom, radi se o izvorima koji su održani, predsjedničkim izborima u Bosni i Hercegovini. Oni su slučajnim odabirom izvukli deset osoba čija su imena u popisima birača u BiH bila zaokružena kao da su glasovali. Od tih deset osoba samo je jedna potvrdila da je doista glasovala, pet ih je izjavilo da nisu glasovale dok su četiri osobe umrle. Da bi to provjerili još jedanput iz GONG-a su nazvali osobe za koje im je dojavljeno da su umrle ili da nisu glasale, a potom su uvidom u izvorni materijal ustanovili jesu li ili nisu glasali. Od osoba koje su oni nazvali, a koje su na popisu označene da su glasale četiri su preminule, pet ih je kazalo da nisu glasali, a samo je jedna izašla na glasanje, a radilo se o slučajnom uzorku. Što se nakon toga desilo? To je prijavljeno Državnom izbornom povjerenstvu, DIP je naveo da je pregledom zapisnika utvrđeno da je na izbornom mjestu u Čapljini bilo upisano 3 tisuće od čega je glasalo 3 tisuće 420 birača. Govorim o primjerima koji nam se u budućnosti ne bi smjeli dešavati, ponavljati, a ne bi se desilo da primjenjujemo zakon kako treba. I pod pretpostavkom da su dvije osobe koje su u zapisniku označene da su glasale iako GONG tvrdi da su mrtve tako moguće pogrešno postupanje biračkog odbora nije u konkretnom slučaju utjecalo na konačni rezultat izbora i DIP nije priznao dakle ovaj prigovor. Bio je također i slučaj novinarke koja je glasala u Karlovcu i Mostaru. Antonija Knežević, mogu joj spomenuti ime i prezime jer je to bilo objavljeno u javnosti, koja je radila reportažu, dali su izjavu o glasanju u Karlovcu i u Mostaru. Dakle, novinarka je osoba s dvojnim hrvatskim i bosanskohercegovačkim državljanstvom i na predsjedničkim izborima kao što vam je poznato namjerno je glasala i u Karlovcu i u Mostaru kako bi dokazala da je to moguće. To je isto još jedan primjer koje moramo ubuduće izbjegavati i upravo su nam potrebni takovi zakoni dakle zbog svih nas, zbog biračkog tijela kako bi bili sigurni da su rezultati koje dobivamo na izborima dakle i pravedni i valjani i precizni. Ja sa nadam da će Vlada što prije izići sa svojim prijedlogom makar smo mišljenja da je ovaj zakon dobar i da bi on kao takav ako bi ga prihvatili mogao poslužiti da izbjegnemo ovakve negativne pojave koje smo imali do sada. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovana zastupnica Zdenka Babić-Petričević. Gospodine predsjedniče. Kolega Pavlic. Ne opravdavam slučaj koji je dokazan. Taj jedan jedini slučaj ne može baciti crno svijetlo na dobro sprovođeni po Zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski Parlament. Sve ono što se dogodilo u 11. izbornoj jedinici od Bosne i Hercegovine i Australije odnosno od sjevernoga do južnoga pola. Prema tome, taj jedan slučaj kojeg ponavljam ne opravdavam nije zasjenio dobro sprovođene izbore u 11. izbornoj jedinici a što se tiče novinarke ona se je ogriješila o Ustav i zakon Republike Hrvatske, kad kažete što je se dogodilo ovima, što je se dogodilo gospođi novinarki koja je to namjerno napravila. Klub zastupnika HDZ-a, poštovani zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. Naime, klub HDZ-a očekivano neće podržati prijedlog ovog zakona jer u ovom prijedlogu nije došlo do bitnih poboljšanja postojećeg zakona iz '92. ali on je i potpuno jednak onom zakonu kojeg smo već odbili. U najavljenom održavanju Okruglog stola čuli smo gospodina Palarića očekuje se uključivanje javnosti, građanskih udruga, predstavnika nacionalnih manjina i normalno neovisnih stručnjaka. Sigurno je da Zakonom o popisima birača treba isključiti sve moguće zloupotrebe. U praksi smo vidjeli a sad isto čuli da se pojedinačni propusti, slučajevi maksimalno politizirali i generalizirali, čuli smo da umjesto jednog dokazanog mrtvaca da lete mrtvaci jel', vjerojatno mašta radi, da bi se opravdali eventualni neuspjesi. Na posljednjim lokalnim izborima bili su dobro uređeni, maksimalno osvježeni novim podacima i ne razlikuju se od popisa birača u zemljama Europske unije. Svakako treba svima zainteresiranima omogućiti uvid u popise birača što je i zakonom regulirano. Ali pazite, teško je prihvatiti obvezu ispisa svima onima koji to žele. Apsurd tog zahtjeva, definitivno može se vidjeti recimo na predsjedničkim izborima gdje npr. dvadesetorici kandidata ali i ne samo njima, piše zainteresiranima, trebalo bi isprintat liste od 3 i pol milijuna birača, koji se poslije mogu zloupotrijebiti i normalno manipulirati podacima. Interesantno. A čemu ste onda ukidali javnosti jedinstvenog matičnog broja kad ovdje dajete u javnost bez kontrole kompletne podatke o ljudima. Izbori u Republici Hrvatskoj sigurno su transparentni i demokratski i ponosni smo na tu činjenicu. Normalno je da zbog ratnih zbivanja ali i niza drugih razloga mnogi stanovnici Hrvatske mijenjaju boravište ali to je regulirano drugim zakonima. Popisi birača sigurno ne mogu utjecati na rezultate izbora ali eto mogu biti alibi za eventualni neuspjeh. U novom Zakonu o popisima birača koji će uskoro predložiti Vlada sigurno će biti i usaglašeno mišljenje, ponavljam i građanskih udruga i nezavisnih stručnjaka i nacionalnih manjina i OESS-a ali vjerujem i svih parlamentarnih stranaka pa i vas predlagača iz HNS-a koji ste svojim prijedlogom dali prilog konačnom zakonu. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. poboljšan u odnosu na onaj iz 1992. To jednostavno nije istina. Neka od rješenja koja su dobra '92. naravno da smo ostavili. Pa ono što je u zakonu dobro treba ostaviti bez obzira tko je napravio ovaj prijedlog ili onaj. Popisi birača trebaju biti dostupni ne svima koji to žele nego onima koji ulaze u izbore. Inače nismo svi u ravnopravnom položaju. Za klub IDS-a, poštovana zastupnica Dorotea Pešić-Bukovac. Nema je. Tu gubi pravo na riječ. Za klub SDP-a, poštovani zastupnik Josip Leko. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani predstavniče Vlade. Kolegice i kolege zastupnici. Od ovoga prijedloga kolega iz kluba HNS-a treba odmah zaključiti i imamo jedan dobar rezultat. Rezultat je da treba donijeti novi zakon. To je priznao predstavnik predlagatelja, predstavnik ili državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu. To je zaista napredak nakon 14 godina. Ali ima nešto što je važnije, suština je važnija. Sadašnji zakon i sadašnji popis birača otvara i omogućuje sumnju u rezultate izbora. Najveća šteta od ovakvog popisa birača na temelju kojeg sada radimo izbore je sumnja da se manipulira izborima u Bosni Najveća šteta je to. To je šteta za nacionalno biće u cjelini i nije dozvoljeno da to ostane nerazriješeno i zakonom regulirano. Nije dozvoljeno. Drugo što želim reći. Odgovornost za ispravnost, istinitost biračkog popisa jest na državi. Na državnom tijelu za upravu. Bez obzira gdje će se izbori održati. Ne može se reći da je birači popis točan, istinit i pravedan samo u Republici Hrvatskoj kad se izbori za državni Parlament ostvarivaju i reguliraju i izvan i izvan države Hrvatske. Ne može se reći jer naprosto taj izbor izvan Republike Hrvatske može odlučiti tko će obnašati vlast i kakvi će rezultati izbora biti. To može odlučiti biračko tijelo, biračko tijelo koje glasuje izvan teritorija Republike Hrvatske za državne izbore. Nesređen, neistinit, netočan popis birača za lokalne izbore može biti još opasniji. Još opasniji može biti. Moguće je da dnevno migracijski glasači odluče tko će obnašati vlast u gradu, općini ili županiji, dnevno migracijski birači. Zato je vrlo važno da se u popisu birača odnosno u Zakonu o popisu birača utvrdi do kada se može mijenjati mjesto stanovanja. do kada se može mijenjati mjesto stanovanja. Popis birača mora biti zaključen, zatvoren određeni rok prije pristupanja izborima. Naravno da se može predvidjeti glasovanje sa potvrdama itd. ali to se može kontrolirati i mora se kontrolirati jer je tehnička, tehnološka situacija takva da se može kontrolirati, da se ne može dogoditi da isti glasač glasuje na dva mjesta. Čim se to može dogoditi, čim je ta mogućnost ostvarena dovodi se u pitanje u pitanje legitimnost, legalitet izbora i legitimnost izabranih. Ne može Republika Hrvatska to sebi dozvoliti. Zašto je važno da se zaključi popis birača jedan rok prije pristupanja izborima? Da se omogući i osigura pravo na uvid uvid u birački popis i da se omogući pravo na žalbu, na prigovor u popisu birača. Ako na stvari gledamo tako a ja mislim da treba tako gledati onda izuzimanje odgovornosti Hrvatskoga sabora koji istini za volju kojem i Vlada i državni ured odgovara o pravu nadzora imao pravo tražiti da se ovaj zakon donese u kratkom roku jer sigurno to ne možemo izbjeći, predviđen je rok kad će se održavati izbori za parlament, dakle državni izbori ali nije moguće predvidjeti kad se mogu dogoditi izbori za neka lokalna ili regionalna predstavnička tijela. Zbog toga nikakvo odgađanje ili pravljenje okruglih stolova pa na taj način odgađamo svoju obvezu i smanjujemo svoju odgovornost pred građanima Republike Hrvatske nije prihvatljivo tri godine nakon što se mandat ove vlasti već već realizirao. Naše je mišljenje da odgovornost Vlade i Sabora je ovdje najveća jer se radi o temeljnom aktu upravo za koji odgovara Vlada Republike Hrvatske a ne izborno povjerenstvo koje odgovara za sam čin izbora i regularnost. Time je obveza ovog parlamenta da traži svojim zaključkom u kratkom roku da Vlada dođe sa svojim prijedlogom koji će urediti pitanja tako da ne može ostavljati sumnju da su izbori neregularni ili da da dijaspora ili predstavnici hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini odlučuju tko će vladati u Hrvatskoj mimo zakona. Takva sumnja nije dozvoljena da traje u hrvatskom parlamentu. Hvala lijepo.

birača, birački popis izaziva sumnju da se manipuliralo izborima u BiH. Jedino ako kolega nije htio reći da je zapravo manipulacijom njihov kandidat došao u Predsjedništvo BiH. Druga poštovana zastupnica Zdenka Babić-Petričević. **Babić-Petričević, Zdenka (HDZ)** Gospodine predsjedniče! Kolega Leko, upravo vama koji ste vrsni pravnik i u to ne sumnjam i to dokazujete iz dana u dan ne možete baš vi izgovoriti iako ste izgovorili jednu rečenicu da se popisom birača može manipulirati u XI. izbornoj jedinici. Može ako se ne sprovodi Zakon Republike Hrvatske o izboru zastupnika odnosno Zakon o popisu birača. Na dan samih izbora ona osoba koja nije upisana u popis birača može se upisati u popis birača samo, nemate nemate pravo, ja govorim vama na ispravak netočnog navoda. Ovo nije replika nego ispravak netočnog navoda jer to je stvarnost. Može se upisati u popis birača uz dokaz a dokaz je hrvatska putovnica odnosno osobna iskaznica ili jedan dokument sa fotografijom. To je propisao zakon Republike Hrvatske i članovi biračkih odbora moraju o tome voditi računa. Jedan navodno mrtvi, Bog mu dao pokoj, koji je glasovao u Bosni i Hercegovini ne možete učiniti i baciti ljagu na dobro organizirane izbore u XI. izbornoj jedinici. Zašto ne govorite o stranim medijima koji uvijek pohvaljuju kako se organiziraju i izbori za hrvatski parlament u jednoj izbornoj jedinici? Ja ću vam donijeti od Sydneya, donijet ću vam od Stuttgarta, donijet ću vam iz Sarajeva. Ne opravdavam pogrešku koja je …/Govornik Povreda poslovnika poštovani zastupnik Josip Leko. **Leko, Josip (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, mislim da ste i vi i kolegica Babić povrijedili poslovnik. Vi ste povrijedili poslovnik članak 214. stavak 1. alineja 3. a gospođa Babić je povrijedila 209. članak. Zašto?

A s obzirom da me predsjednik nije po poslovniku zaštitio i upozorio vas da ne ispravljate ono što ja nisam rekao moram na ovaj način koristiti poslovničku mogućnost i reći vam. Ništa od ovoga što ste vi ispravljali ja nisam govorio. Ništa. Zastupnica Zdenka Babić-Petričević je korektno u skladu sa poslovnikom ispravljala vaš netočni navod, tvrdnju koju ste vi iznijeli. Ja ne ulazim u to je li ona osnovana ili neosnovana, isto kao što ne mogu ulaziti da li je tvrdnja zastupnice koja ispravlja vaš netočni navod osnovana ili neosnovana. Ispravljala je netočnu tvrdnju i stoga vaš prigovor da se radi o povredi poslovnika i mene i zastupnice nije osnovan. Štovani gospodine predsjedniče, hvala vam što ste mi objasnili kako se dođe do ovog prava na «Power Point» prezentaciju a i da kolege znaju da treba pismeno prijaviti 24 sata uoči prezentacije međutim naravno uvaženi kolega Pero Kovačević mi je rekao i da je moja prijava usmena u zapisnik gospođe Jadranki Blažević bila punopravna. zahvaljujem se ovdje gospodinu Peri Kovačeviću i molio bih da ubuduće se dopusti tu «Power Point» prezentacija. Sad u vezi sa ovim Zakonom vrlo kratko, neću koristiti tih 10-tak minuta. Ja podržavam u cjelini inicijativu Hrvatske narodne stranke jer cijelo zakonodavstvo izborno kao što je opetovano zaključio saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav trebalo je riješiti kao sistemski zakon koji bi imao generički karakter iz kojeg bi se onda i izvodili specijalni zakoni o popisima birača, o financiranju političkih stranaka, o financiranju kampanja i tako dalje i tako sa iskustvom više izbora iza sebe moram priznati da su popisi birača puno značajniji faktor izbornih uspjeha od izbornih programa. Čak količine novca koji se ulaže u izborne promidžbe i nešto manje važni od sustava nadzora nad izbornim mjestima jer su najveće prevare u nizu izbora pogotovo kod stranaka i pojedinaca koji su za 20, 50 glasova, 0,1%, 0,2% prelazi izborni prag. Zbog toga ja podržavam i glasovat ću za ovaj vrijedni prijedlog Hrvatske narodne stranke tako da se vidi da uloga neovisnog saborskog zastupnika jedna privilegirana uloga u ovom Visokom domu što primjerice gospodin Linić siroti ne može nikada shvatiti. Znači on se čudi i on misli ako ja nešto kritički kažem o nekom projektu primjerice ustupanja oko 154 kvadratna kilometra mora Slovencima da ja imam nešto protiv Ivice Račana. Privatno i to ću ponoviti nemam ništa protiv njega. Još manje imam protiv primjerice kolege Stazića koji je upravo bio tu međutim ako on napadne novinarku Anitu Malenicu mora računati da ću i zbog profesionalnih razloga i zbog demokratskih uvjerenja pa ako hoćete i nagona mužjaka suprotstaviti se tom tipu nasilja. Hvala vam lijepo na pažnji. Hvala. Replika, poštovani zastupnik Pero Kovačević. suvremeno izborno zakonodavstvo moramo krenuti od popisa birača, ali također moramo omogućiti i dopisno glasovanje svima onima koji žive u inozemstvu, a i prema Ustavu imaju pravo biti birani jer su hrvatski državljani i imaju pravo birati. A također ste ovo u pravu jer sam sinoć gledao emisiju «Otvoreno» gdje ste otvoreno zaštitili sina gospođe Željke Antunović i rekli ste da ima pravo raditi gdje hoće i da ga cijenite i uvažavate, tri jezika govori i prema tome i tu ste bili dosljedni. Hvala. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Slaven Letica. **Letica, Slaven (Nezavisni)** Hvala lijepo gospodine Pero Kovačeviću. Da ne bi previše jedan drugoga hvalili. Doista pred nama su dugi i, dugo predizborno razdoblje i ako se u ovom Visokom domu stvori neka vrsta pitanja oko kojima bi trebalo napustiti strančarenje jer strančarenje ekstremnog tipa gotovo bih rekao jedna vrsta sociopatskog poremećaja. Tako da imate situacije ako sjednete, recimo ako navratite a ja bih rado navratio u Klub SDP-a i u Klub HDZ-a da vidim raspoloženja ljudi i bio sam, onda ljudi smatraju da se pojavio neki unutarnji neprijatelj i hoće vas izbaciti. I još jedna rečenica. Nažalost GONG, OESS i druge institucije su također proljevičarski orijentirane. Protiv svih su konzervativnih inicijativa. 15 dana čekam na odgovor njegove ekselencije Fuentesa u vezi sa protuzakonitom i prevarantskom kampanjom Hrvatske narodne stranke. Nisam ništa dobio odgovor, a moram poći do njega sutra, preksutra. Završni osvrt, predlagatelj poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine zamjeniče državnog tajnika, kolegice i kolege. Mislim da smo dovoljno razloga čuli, desetke razloga zašto bi bilo potrebno da se o ovoj temi, o ovom zakonu kad drugog nemamo i dalje raspravlja i u ovom Saboru, a pogotovo s obzirom na to da je najavljena široka javna diskusija o toj temi. Razlozi su od važnosti činjenice da sa time zapravo počinje i sa naravno Zakonom o prebivalištu i boravištu kompletna predizborna kampanja, kompletan postupak izbora. Nisu izbori samo onaj dan kad se dođe i zaokruži brojka. I ovo su izbori. I ovo je komad izbora. Pa do činjenice da je neophodno potrebno radi toga da ovakvih pucanja i prepucavanja ne bi bilo da sumnje u neregularnost biračkih popisa jednom zauvijek uklonimo. Ako do sad to nismo bili u stanju zbog ogromne hrpe papira koja se morala seliti simo-tamo danas nam elektronika to omogućava i nema nikakvog razloga da se pojavi slučaj kao što se pojavio slučaj s ovom novinarkom koja je prekršila zakon i koja je trebala biti kažnjena, a nije bila kažnjena. Ja ne znam zašto nije bila kažnjena? Ovdje su predviđene kazne koje možda i «dragonski» izgledaju ali bi bile dobre da se shvati ozbiljnost i važnost ove teme. Ključ stvari je u tajmingu. Ako danas, ovih dana, ovu jesen, o ovoj temi ne počnemo razgovarati nego sve to preselimo u iduću godinu opet ćemo izgubiti na vjerodostojnosti. Izgubit ćemo na vjerodostojnosti na taj način što će reakcija javna biti evo opet u zadnji čas nekoga vraga petljaju. Nešto petljaju, u zadnji čas nešto hoće promijeniti. Sad je trenutak godinu i nešto prije izbora da to napravimo. Ako Vlada ima problema a nema problema sa sadržajem to smo ustanovili, primjedbi na sadržaj nije bilo ozbiljnih niti od strane HDZ-a. Ona jedna jedna primjedba koja je bila oko tajnosti podataka nije, zapravo nije ozbiljna ako se stvar pogleda u suštini. Ako Vlada ima problema sa predlagateljem pa neka prvu stranicu promijeni, neka uzme to i neka da u proceduru. Ništa se strašno dogoditi neće i nećemo prigovoriti ni jednu riječ. Hvala. Hvala. Zaključujem raspravu.